Vladimir (HDZ)** Idemo na slijedeću točku. - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji, distribuciji i opskrbi P.Z. br. 497 Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, gospodarstvo, lokalnu samoupravu, prostorno uređenje i graditeljstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Ruđer Friganović će dodatno obrazložiti prijedlog. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora. Na samom početku a kao uvod u Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom s konačnim prijedlogom zakona želio bih vas ukratko podsjetiti na povijest zakonodavstva u hrvatskom energetskom sektoru. Naime, od srpnja 2001. godine započela je reforma energetskog sektora u Republici Hrvatskoj kada je uz Zakon o energiji donijet i prvi paket tih energetskih zakona koji je uključivao Zakon o tržištu električne energije, Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata, Zakon o tržištu plina i Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti. Ovim prvim zakonima uspostavljen je osnovni zakonodavni okvir za restrukturiranje, reorganizaciju energetskog sektora, otvaranje tržišta energije i regulaciju energetskih djelatnosti te je reformom obuhvaćeno restrukturiranje energetskih subjekata i stvaranje novog zakonodavnog i institucionalnog okvira, utvrđivanje tržišnih pravila, obveza javnih usluga i razdvajanje energetskih djelatnosti na tržišne i regulirane. Energetsko zakonodavstvo svakako je jedan od najvažnijih segmenata na hrvatskom putu prema članstvu u što uključuje obvezu prilagodbe europskom energetskom zakonodavstvu i standardima organizacije internog europskog tržišta. Sve je to dovelo do nužnih daljnjih problema hrvatskog energetskog zakonodavstva tako da su krajem 2004. godine doneseni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energiji, Zakon o tržištu električne energije i novi Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti. Proizvodnja, distribucija i opskrba toplinskom energijom prvi put je reguliran 2005. godine posebnim zakonom koji je na jedinstveni način uredio toplinski sektor koji je do tada bio dio Zakona o komunalnom gospodarstvu. Nadalje, tijekom 2007. donosi se novi Zakon o tržištu plina. 2008. se donose izmjene i dopune Zakona o energiji, Zakona o tržištu električne energije i Zakona o tržištu plina a sa promjenama se nastavlja i u 2009. Sve otvorenije tržište energije u Republici Hrvatskoj zahtijeva pravovremene promjene zakonodavnog okvira čime se omogućuje obavljanje energetskih djelatnosti sukladno pravilima tržišta odnosno propisanim reguliranim uvjetima. uvjetima. Osnovni razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom proizlazi iz potrebe potpunog usklađenja s novim Zakonom o koncesijama koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom uspostavlja se unificiran, transparentan i nediskriminirajući i efikasan zakonski okvir za koncesije za distribuciju toplinske energije i za koncesije za izgradnju energetskih objekata za distribuciju toplinske energije. Najvažnija promjena je da ovaj zakon unosi dvije vrste koncesija. Jedna je koncesija za distribuciju toplinske energije i to kao koncesija za javne usluge u smislu Zakona o koncesijama dok je druga koncesija za izgradnju energetskih objekata za distribuciju toplinske energije kao koncesija za javne radove u smislu Zakona o koncesijama. Nadalje, određuje se da se prilikom odabira najpovoljnije ponude koriste slijedeći kriteriji na temelju kojih davatelj koncesije odabire najpovoljniju ponudu. To su kvaliteta radova i oprema, procijenjeni godišnji iznos naknade za koncesiju, ukupna cijena, ponuđeno tehničko dostignuće, estetske, funkcionalne i ekološke osobine, planirani operativni troškovi, ekonomičnost, upravljanje, nadzor i vođenje pogona i održavanje energetskih objekata, terminski plan izvođenja radova i sposobnost za ostvarivanje koncesija. Uz gore navedeno uvodi se i tarifni sustav za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje i opskrbe toplinskom energijom koji regulira poslovanje onih energetskih subjekata u kojima nema distribucije toplinske energije. Na kraju volio bih naglasiti razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom po hitnom postupku. Sukladno Poslovniku Hrvatskoga sabora članku 159. stavku 1. po hitnom postupku donosi se zakon kojim se otklanjaju veći poremećaji u gospodarstvu uslijed trenutno neusklađenog zakonodavstva na snazi. I dva su bitna razloga za hitnost postupka. Prvi je, kao što smo već rekli, potreba potpunog usklađivanja sa Zakonom o koncesijama, a drugi je razlog znači da se svim gospodarskim subjektima na taj način izjednače uvjeti poslovanja, naime da ne bismo imali paralelizam sustav. Ovim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji i distribuciji opskrbe toplinskom energijom uvode se temeljne odrednice modernog koncesijskog zakonodavstva kojim se uređuju uniforni elementi na razini cjelokupnog sustava, a čime se postiže veća efikasnost, transparentnost i olakšava primjena korisnicima. Sve navedeno držimo opravdanim razlogom za donošenje zakona po hitnom postupku. Zahvaljujem na pozornosti. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Tonino Picula. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Gospodo, uvažene kolegice i kolege. Svakako promatrano sa ekonomskog stajališta energetika i infrastrukturni sektor koji sustavno istražuje, koristi i komercijalno proizvodi te opskrbljuje sve vrste potrošača svim dostupnim vrstama energije po ekonomski prihvatljivoj cijeni. Energetika se postavlja i kao možebitno najvažniji infrastrukturni sektor s obzirom da visoki koeficijent korelacije postoji između energetike i ukupne razvijenosti neke zemlje. Što se hrvatskog sektora energetskog tiče, dominantan dio organiziran je u dva velika sustava, INA Industriji nafte i HEP-u, Hrvatskoj elektroprivredi. U sustavu HEP-a su proizvodnja električne energije u hidroelektranama i termoelektranama i prijenosi upravljanja sustavom te distribucija električne energije krajnjim potrošačima. Prema službenom izvještaju HEP-a o poslovanju za 2008. godinu djelatnost toplinarstva o kojoj je danas ovdje riječ je u toj godini ostvarila gubitak iz poslovanja od gotovo 182 milijuna kuna. u usporedbi sa 2007. godinom gubitak je povećan za 80 milijuna kuna zbog velikog rasta cijena energetskog goriva. Kao glavni rezultat takvih rezultata je taj da Vlada do tada još nije odobrila zahtjev za povećanje prodajne cijene toplinske energije koja nije mijenjana od 2004. godine, premda su u međuvremenu zbog rasta cijena goriva znatno povećani troškovi proizvodnje. Vlada je međutim u prosincu prošle godine dodatnim ugovorom s većinskim vlasnikom INA-e, mađarskim MOL-om, omogućila poskupljenje plina za 33 lipe po kubnom metru. Procjenjuje se da će odmah poskupjeti i struja za oko 7% te toplinska energija za čak 25%. Ne treba sumnjati da će kao i obično kad poskupe plin i struja uslijediti poskupljenja ostalih proizvoda i usluga. Za izdavanje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti nadležna je Hrvatska energetska regulatorna agencija HERA, a do 31.12.2007. izdano je ukupno 13 dozvola za elektroenergetske djelatnosti te 29 dozvola za djelatnost trgovanja, posredovanja ili zastupanja na tržištu energije. Ukupna potrošnja energije u Hrvatskoj u 2007. godini recimo povećana je za 1,7% u odnosu na ostvarenu potrošnju prethodne godine. Što se tiče obnovljivih izvora energije, iako imaju vrlo visoku stopu porasta njihov udio iznosio je svega 0,17%. Plan je da do 2030. godine smanjimo udio tekućih goriva na 36% te povećamo udio obnovljivih izvora na 6,7 te biomase za 5,5. Gledano na razini svijeta hrvatski energetski sektor predstavlja vrlo mali dio svjetskog gospodarstva s tek oko 0,5% proizvodnje te 0,1 potrošnje svijet. Valja naglasiti kako od ukupno potrošene energije tek između 55 i 60% energije je dostupno neposrednoj potrošnji tj. krajnjih korisnicima da bi zadovoljili energetske potrebe, dok ostatak otpada na gubitke u transformacijama, pogonsku potrošnju i gubitke u transportu i distribuciji. Hrvatska je ranih '90.-tih prvenstveno zbog ratnih okolnosti doživjela smanjenje potrošnje energije, no od 1995. godine ukupna potrošnja energije raste i takav trend se očekuje i u budućnosti. Prema Strategiji energetskog razvoja Republike Hrvatske dostupnost energije i njena odgovarajuća ponuda čine temeljni preduvjet održivog i kontinuiranog gospodarskog rasta. Iako postoji trend smanjenja potrošnje energije potrebne za proizvodnju jedinice bruto društvenog proizvoda još uvijek trošimo značajno više od europskog prosjeka. Imajući u vidu manje dosege Republike Hrvatske u odnosu na druge zemlje u području kogeneracije i energetske učinkovitosti dobro je što je tijekom rasprava po odborima o ovom prijedlogu zakona naglašena važnost obvezivanja koncesionara na provođenje mjera zaštite okoliša te mjera energetske učinkovitosti. Temeljna polazišta u daljnjem razvoju infrastrukture jesu jačanje tržišnih mehanizama u izgradnji i korištenju infrastrukture, moderan sustav upravljanja infrastrukturom utemeljen na informacijskoj tehnologiji te održiv sustav financiranja njezine izgradnje i održavanja. U prilog ovome nikako ne ide nedavna odluka Vlade koja je na sjednici održanoj 23. prosinca prošle godine donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Tom je uredbom smanjena naknada za obnovljive izvore energije i kogeneraciju. Zanimljiva predviđanja odnose se na ovisnost hrvatskog gospodarstva spram povećanja cijena energenata na svjetskom tržištu. Općenito, primjenom različitih modela se zaključuje kako bi 10%-tni rast cijena energenata izazvao od 1,5 do 2,5 pad bruto društvenog proizvoda u Hrvatskoj. Kada već govorimo o svijetu, mislim da je vrijedno spomenuti da su bitni elementi mjera energetske politike Europske unije, dakle okoliša kome stremimo, smanjenje potrošnje energije gdje je god moguće, diverzifikacija izvora energije, postavljanje uredno internog energetskog tržišta te kontrola eksterne nabave izgradnjom strateškog partnerstva sa zemljama dobavljačima. Najvažnija direktiva koja govori o promociji električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora jest direktiva koja afirmativno postavlja se prema jačanju potrošnje električne energije iz obnovljivih izvora te se poziva na globalni cilj o potrošnji. 22,1% treba biti proizvedeno iz obnovljivih izvora u 2010. godini, dakle upravo u ovoj. Predviđajući budućnost Hrvatske sa energetskog aspekta potrebno je prvo usporediti pokazatelje starih 15 i novih 12 članica. Ukupna potrošnja energije po stanovniku u EU 15 je zaokruženo 4 jedinice, a u novim članicama znači 12, 2,65. Dakle, svaki stanovnik starih članica potpomognuti je sa 1,5 puta više energije od stanovnika novih članica. Želi li se, a želi, ostvariti postupna homogenizacija gospodarskog stanja unutar čitave Europske unije moraju se nove članice ubrzanije razvijati od starih članica. Stoga se mi u Hrvatskoj ne trebamo uspoređivati s razvojnim nastojanjima čitave Europske unije. Previše smo startno udaljeni od njih. Naša ukupna potrošnja energije 2005. godine bila je oko dvije jedinice, dakle samo oko 75% od tog istog podatka za 12 novih članica Europske unije, a čak samo 50% istog podatka za stare članice Dakle, i neposredno iskorištenom energijom naš je stanovnik potpomognut sa oko 90% od onoga s čime raspolaže prosječni stanovnik novih članica Već je spomenuto kako je visoki koeficijent korelacije između energetike razvijenosti neke zemlje, a to je relativna razina potrošnje energije zapravo izražava razinu razvijenosti. Trend u svijetu je da zemlje zadovolje svoju energetsku potražnju uz ekonomski i ekološki prihvatljive uvijete. Zbog toga postoji tendencija smanjenja potrošnje energije po jedinici proizvodnje u svijetu, tj. rast ukupne potrošnje je sporiji od rasta ukupne proizvodnje energije. Iako najrazvijenije zemlje najviše energije štede gledano po jedinici proizvodnje oni su zbog obujma vlastitih ekonomija i najveći potrošači energije. 10 glavnih potrošača sudjeluje sa oko 64% svjetske energetske potrošnje. Što se tiče proizvođača stanje je slično. 10 glavnih proizvođača drže oko 61% svjetske proizvodnje. Da se vratimo na prijedlog ovog zakona. Dio zakona koji nije najjasniji nalazi se u 13. članku, a odnosi se na novčane koncesije. U trećem stavku navedeno da se novčana nagrada za koncesiju određuje kao varijabilni iznos od prihoda koji koncesionar planira ostvariti obnavljanjem energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom prema ponudi koja je sastavni dio ugovora o koncesiji za godinu u kojoj počinje obavljati energetsku djelatnost distribucije toplinske energije. Također, što se tiče kazni za kršenje odredbi ovog prijedloga zakona čini se da previše potencijalnih prekršaja ulazi zajedno u isti stavak s definiranim kaznama od 10000 do 50000 kuna, te da malo temeljitija klasifikacija ne bi bila na odmet. Osnovno pitanje koje treba postaviti u vezi davanja koncesije je slijedeće. Tko će ulagati u energetska postrojenja i mrežni sustav? Da li će to raditi lokalna samouprava ili je to dužan raditi koncesionar? Ako se zakonom ne odredi da je koncesionar dužan ulagati u energetska postrojenja i mrežni sustav niti jedan koncesionar u budućnosti to neće činiti, a lokalna samouprava naravno za to neće imati novac. Tako da će održavanje i modernizacija pasti na teret građana, a koncesionar ako i bude će godinama koristiti postrojenja i mrežu i na tome zarađivati. Naknada koju će koncesionar plaćati lokalnoj samoupravi je simbolična i tim iznosom ona ne može ništa učiniti u pogledu jeftinije isporuke toplinske energije. Možda bi bilo dobro da se u pogledu tranzicijskog perioda za koji je potrebno računati prilikom primjene ovoga zakona koristi iskustvo koje imamo sa adaptacijom na plin, odnosno da se ne žuri sa primjenom zakona jer se doista može dogoditi da on proizvede velike disfunkcionalnosti u djelatnosti distribucije i opskrbe toplinskom energijom jer se lako može dogoditi da on postojeći sustav koji naravno nije dobar doista dovede do pravoga kolapsa. Jer, naravno da treba što prije prilagoditi zakonodavstvo regulama i direktivama Europske unije, međutim ovoga trenutka stanje u toplinarstvu je daleko da možda može brzo izdržati promjene koje se sugeriraju ovim zakonodavstvom. Ono čega se najviše plašimo da će konačni teret prebrze primjene ovog zakonodavstva pasti na teret građanima. No naravno, u Hrvatskoj imamo i dodatne probleme o kojima bih također nešto želio reći. U svakom slučaju mislim da je prijedlog zakona zadovoljavajući, ali njegovu pravu vrijednost moći ćemo procijeniti tek kada bude dopunjen uredbom Vlade Republike Hrvatske o visini i načinu plaćanja naknade u roku od šest mjeseci, odnosno tarifnim sustavom koji HERA ima obvezu donijeti u roku od godine dana nakon usvajanja ovog prijedloga zakona. Ono što također ovom prigodom želim kazati jest da je današnja rasprava i prilika da se govori o povezanosti poslovne politike javnih poduzeća i vladajuće politike u ovoj zemlji, politike koja ima presudan utjecaj na ponašanje javnih poduzeća. Stoga su mi posebnu pažnju privukli sljedeći odlomci iz obrazloženja ovog prijedloga zakona. Citiram: "Budući da se sve više otvara tržište energije u Republici Hrvatskoj u kojem procesu svi čimbenici od kupca energetskih subjekata do nadležnih državnih institucija trebaju odgovorno obnašati dužnosti i odgovornosti propisane pozitivnim propisima kao i" citiram: "uspostavit će se unificiran, transparentan, nediskriminirajući i efikasan zakonski okvir za koncesije, za distribuciju toplinske energije i koncesije za izgradnju energetskih objekata za distribuciju toplinske energije u Republici Hrvatskoj. Sva su ova načela kolegice i kolege prekršena kada govorimo o odgovornosti koncesionara HEP-a Toplinarstvo prema korisnicima u Gradu Velikoj Gorici. Naime, odlukom Vlade Republike Hrvatske od 19. prosinca 2008. godine građanima Velike Gorice od 1. siječnja prošle godine cijena isporuke toplinske energije povećana je za nominalno 48%, a u stvarnosti od 100 do 120% što je itekako prelazilo granice njihove ekonomske izdržljivosti. HEP isporučuje toplinsku energiju građanima Velike Gorice više od 20 godina i to preko 13 toplana koristeći različite energente, plin, mazut, loživo ulje. Građani na žalost nemaju uvid u to koliko se i kojih energenata potroši već se mora vjerovati HEP-u, a ovakav način isporuke toplinske energije otvara mogućnost za razne oblike malverzacija, a svi smo svjedoci što se događalo i što se još događa u državnim poduzećima. Svi pokušaji komunikacije sa vodećim ljudima HEP-a Toplinarstvo, Povjerenstva za praćenje cijena i Vladom Republike Hrvatske nisu dali rezultate. Usprkos pozitivnoj reakciji koncesionara iz 2005. godine recimo kada je pristao da tada odobreno poskupljenje provede u dvije faze, sada je isti prijedlog odbačen i to u vrijeme galopiranja financijske krize. Jednostavno, koncesionar se našao pod pritiskom pojedinaca iz Vlade jer su lokalni izbori bili preblizu, a njihov politički interes jasan. Trebalo je optužiti čelnike lokalne samouprave za nedaće s grijanjem i obećati kako će promjenom vlasti na lokalnim izborima sve procvjetati pa će i računi za grijanje biti vraćeni u normalu. To se naravno nije dogodilo, ali projekt pritiska preko javnog poduzeća je odigrao svoje. Naravno, nije ovo usamljen slučaj u Hrvatskoj. Toliko je primjeraka da se javna poduzeća upotrebljavaju kao instrument pritiska na političke konkurente u lokalnim sredinama u kojima je vlast izgubljena. Šibenik je samo najnoviji primjer. Budući na strukturu ljudi ljudi javnih poduzeća koji od nedavno prolaze kroz procedure utvrđivanja odgovornosti čelni ljudi HEP-a Toplinarstvo očito imaju zaštitu bolje pozicioniranog člana Vlade od bivših čelnika HAC-a i HŽ-a. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir Gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo samo nekoliko rečenica oko ovog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji i distribuciji i opskrbi toplinskom energijom. Kada govorimo o ovoj temi ne možemo preskočiti ono što je hrvatskim građanima u ovom trenutku najinteresantnije kada govorimo o toplinskoj energiji, a to je prije svega da se u ovoj godini očekuje poskupljenje toplinske energije od 15,7% pa rekao je, odnosno krajem protekle godine, kroz ovu godinu pa sve do 48% kao što je to slučaj u Velikoj Gorici. To konkretno znači, pošto dolazim iz Grada Zagreba, zastupnik sam ovdje u Gradu Zagrebu, u Zagrebu će svaka obitelj na godišnjoj razini grijanje koja se opskrbljuje toplinom iz, u distribuciji toplane, plaćati 5 stotina kuna više nego što je to plaćala prethodnu godinu. Da doduše u Zagrebu je poskupljenje negdje na razini 15 i nešto posto, možete misliti koliko to onda iznosi u gradovima gdje će biti i do tri puta više. Znači otprilike tisuću i po kuna više nego što je to bilo proteklih godina. To je još jedan udar na standard hrvatskih građana i dobro je razlučiti zbog čega se to dešava. Odgovor je vrlo jednostavan. Poskupila je cijena energenta, kažu iz HEP-a, toplinarstva 33 lipe po kubičnom metru. Tko je poskupio cijenu? Poskupilo je cijenu "INA" kao distributer plina, a poskupila je cijenu zbog toga šta hrvatska Vlada nije preuzela sa 1. siječnjem 2010. godine plinski biznis, nego je to odgodila do 1. prosinca 2010. godine, i zbog toga je izašla u susret i u dodatku ugovora sa INA-om dozvolila poskupljenje plina od 33 lipe. Kao nije poskupio plin zbog hrvatske Vlade, nego je digla cijenu INA. Ja mislim da u tvrtki kao što je INA, gdje smo za 47% vlasništva dali sva upravljačka prava, hrvatska Vlada nije trebala izaći u susret INA-i i dozvoliti ovo poskupljenje na teret hrvatskih građana. Apsolutno u slučaju da da smo htjeli izbjeći to poskupljenje hrvatska Vlada je trebala osigurati i preuzeti plinski biznis sa 1. siječnjem 2010. godine, odnosno možda bi to bila efikasnija mjera prema gospodarstvu, nego ova šta smo jučer doživjeli gdje će Vlada davati jamstva, a opet se neće odreći ni kune. Znači u ovom konkretnom slučaju Vlada je mogla preuzeti ovaj trošak ovog poskupljenja na sebe i na taj način pomoći hrvatskim građanima i hrvatskom gospodarstvu. Naravno da to nije učinila. Ali je zato učinila to da potpiše ugovor sa MOL-om gdje daje potpuno vlasništvo nad INA-om na osnovu samo 47% vlasništva unutar tvrtke. Učinila je i to da je kupila skladište za 500 milijuna kuna, umjesto da INA gradi novo skladište plina gdje bi na neki način imali onda dodatnu rezervu za eventualno one zime kada će biti nestašice plina, i učinila je to na kraju krajeva da tolerira INA-i porezne dugove koji iznose više milijardi kuna, a s druge strane hrvatski građani moraju uplatiti moraju uplatiti svoj dug vrlo brzo, ovrhe im stižu iz porezne uprave. Znači ovdje vidimo još jednu posljedicu po meni nedovoljne nedovoljne brige za hrvatske građane, a naravno s obzirom da se radi o energentu koji je jako bitan za industriju, nedovoljnoj brizi za hrvatsko gospodarstvo. Što se tiče konkretnog zakona, imam nekoliko primjedbi. Prva je ta da način dodjele koncesije je ovdje opisan dosta detaljno, ali objava kao i većina naših zakona koji sadrže obvezu određenih objava javnih definira se i ograničava se samo na "Narodne novine". Ne vidim u čemu je problem i zbog čega to obično piše da se može objaviti natječaj za koncesiju i u sredstvima javnog priopćavanja i na web stranici lokalne samouprave, kada je to jasno samo po sebi. Da ne piše oni bi opet to mogli objaviti, bez obzira da li je to zakonodavac predvidio u svom članku. Ali mislim da bi apsolutno kvalitetnije bilo da piše da se mora objaviti u sredstvima javnog priopćavanja i na web stranici, a ne ovako u "Narodnim novinama" koji imaju više-manje vrlo nisku dostupnost prema javnosti, zainteresiranim gospodarskim subjektima i djeluje mi ovakav način oglašavanja kao da se radi nešto u poluilegali. Zato evo moja molba, ako je moguće to izmijeniti, da se obavezno ako ne u sredstvima javnog priopćavanja, a ono na web stranici lokalne jedinice mora obavezno objaviti natječaj za koncesiju. S druge strane naravno da ovo područje moramo urediti ovaj zakon, da podržavamo ovaj zakon, ali isto tako ne možemo pobjeći od odgovornosti Vlade kojoj sam rekao da je dovelo do toga da u ovoj godini na osnovu svih nedaća koje su stekle hrvatske građane od kriznog poreza do gubitka 73 tisuće radnih mjesta očekuje se naredne godine još 40, Vlada preko svojeg javnog poduzeća, koje usput budi rečeno posluje na netransparentan način, koji je obilježeno sa mnogim aferama, šalje poruku hrvatskim građanima i uzima im još rekao sam od 500 do tisuću 500 kuna godišnje zbog toga šta poskupljuje cijena plina, odnosno poskupljuje cijena grijanja i distribucije i isporuke toplinske energije. Hvala lijepo. Hvala. Gospođa zastupnica Mirela Holy. Izvolite. **Holy, Mirela (SDP)** Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Evo ga, ja isto neću dužiti i neću puno govoriti o detaljima ovog zakona, ali bojim se da i ovaj Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom govori u prilog našoj tezi koju smo izrekli kada smo raspravljali

i općenito energetske politike i energetske strategije i tu prvenstveno u okviru ovog zakona mislim na to, da bez obzira na to što se ovaj prijedlog zakona u principu donosi kako bi se znači zakon uskladio sa Zakonom o koncesijama, su se mogle napraviti određene stvari, određeni iskoraci kako bismo kao društvo ustvari krenuli više prema nekakvoj energetskoj učinkovitosti i promicanju promicanju određenih kogeneracijskih projekata. Na žalost to u ovom prijedlogu zakona je izostalo, i tu prvenstveno mislim na članak 8. kojim se mijenja članak 15. prijedloga zakona, gdje se kasnije u objašnjenju, kad govori se o tome, znači koji se članci zakona mijenjaju, navodi koje uvjete ustvari koncesionar treba zadovoljiti kako bi dobio koncesiju. I pod točkom 11. se govori i o mjerama zaštite okoliša. Međutim nigdje se ne spominju mjere energetske učinkovitosti, a treba naglasiti da je i prilikom rasprave o energetskoj strategiji ovdje u Hrvatskom saboru, mogli smo vidjeti da upravo u području energetske učinkovitosti Hrvatska jako zaostaje u odnosu na zemlje EU, pa tako evo ga, ja bih samo navela podataka u odnosu na prosječnu energetsku intenzivnost u EU energetska energetska intenzivnost ili potrošnja energije po jedinici BDP-a u Hrvatskoj je čak 2 puta veća nego u članicama EU i to je nešto što nas doista treba brinuti. Prilikom rasprave na Odboru za prostorno uređenje o ovom prijedlogu zakona ja sam iznijela sličnu primjedbu i nisam ustvari bila zadovoljna sa odgovorom našeg dužnosnika, evo ga ovdje prisutnog gospodina također koji je objasnio da će se te stvari rješavati uz pomoć poticaja putem Fonda za energetsku učinkovitost. Ja doista smatram da politika, znači na ovoj najvišoj razini, odnosno da država mora odrediti određene pravce i usmjerenja u smislu povećanja i poticanja veće količini odnosno veće mjere energetske učinkovitosti i to se ne može naprosto prepuštati jedinicama lokalne samouprave. Zbog toga doista smatram da je bilo nužno, bez obzira na to što se ovdje radi o usklađenju zakona sa Zakonom o koncesijama, pojačati ovaj dio i na taj način ustvari pokrenuti Hrvatsku u pravcu veće energetske učinkovitosti. Također čini mi se da se ovakvim prijedlogom zakona ne potiču projekti kogeneracije, odnosno da bi moglo biti prilikom dobivanja koncesije ukoliko naravno se recimo radi o nekakvoj proizvodnji električne energije iz biomase pa se želi uz pomoć kogeneracije koristiti energija i za, znači toplinska energija pa da se distribuira to na koji način bi se mogli realizirati putem ovog prijedloga zakona takvi projekti. I u tom smislu mislim da ne možemo biti zadovoljni. Da to pokazuje još jedno lutanje hrvatske Vlade u području energetske politike nadam se da će u budućim dokumentima se neke stvari promijeniti i da će Hrvatska krenuti prema većoj energetskoj učinkovitosti i realizaciji projekata kogeneracije. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Krešimir Gulić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnikom. Evo ja ću u par riječi se osvrnuti na ovaj prijedlog zakona. Osnovni razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom proizlaze iz potrebe potpunog usklađivanja sa Zakonom o koncesijama koji je donesen 01. siječnja 2009. godine. Donošenjem zakona postigli se bi određeni ciljevi, ja ću samo neke tu nabrojati. Rekao sam znači usklađenje sa novim Zakonom o koncesijama i uređuje se da predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave za područje ili dio područja jedinice lokalne samouprave može dati koncesiju za distribuciju toplinske energije, za obavljanje djelatnosti distribucije toplinske energije, a koja može sadržavati uzgredne radove koji su posljedica obavljanja te djelatnosti ili nadopunjuju ili koncesiju za izgradnju energetskih objekata za distribuciju toplinske energije. Ja bih samo par riječi pošto Zakon o energiji koji je donesen 2001. godine, a u njemu se spominje znači i distribucija tržište plina. Ja moram reći jer s problemima s kojima se ja susrećem kao načelnik općine, a ne samo ja nego i puno jedinica lokalne samouprave, to je da je dosad koncesiju za distribuciju plina dodjeljivala županija. Po meni to nije bilo u redu. Mislim da županije nisu gradile plinske mreže na području jedinica lokalnih samouprava nego su je gradile same općine tj. njihovi građani, tako da imamo slučaj da je tvrtka koja kod mene obavlja distribuciju plina dobila koncesiju prije 2 godine od županije, a da za to nije znala jedinica lokalne samouprave i koncesiju je dobila tvrtka koja nažalost je u stečaju već 6,7 godina i nije mi jasno po kojem zakonu tvrtka koja je u stečaju 6,7 godina može dobiti koncesiju za obavljanje distribucije plina ako ne može ispuniti osnovne uvjete, a osnovni uvjeti morao bi biti da ima zaposlene, a tvrtka u stečaju ne može imati zaposlene i da ima valjda bonitet, BON1 i BON2 da je ta tvrtka solventna i da može se baviti tom djelatnošću. Isto tako nije dobro da je županija davala koncesije i to na 10 godina. Nadam se da ovim izmjenama zakona će se to regulirati i da evo prema ovom prijedlogu koncesije će dodjeljivati jedinica lokalne samouprave, a naknada od koncesije bi trebala biti kako je ovdje predviđeno ovim zakonom prihvat jedinice lokalne samouprave, a ne županije. Isto što me interesira kako će se obračunavati naknada za koncesiju? Da li će to biti prema isporučenim, naplaćenim ili prema kubicima plina? Jer to ovdje nije potpuno vidljivo. I evo zbog tih nekih razloga koji su ovim zakonom predviđeni da se ubuduće evo koncesija dodjeljuje jedinica lokalne samouprave mislim da ovaj zakon kao takav treba prihvatiti, ali isto tako mislim da bi trebalo riješiti i Zakon o tržištu plina di je to navodno regulirano da ne može dobivati koncesiju netko tko nije za to sposoban, a isto tako da bi trebalo omogućiti jedinicama lokalne samouprave koje su gradile plinsku mrežu da one odlučuju i da one evo prema takvom predloženom zakonu i naplaćuju naknadu od koncesija. Zbog svega ovog prethodno navedenog najviše iz tog razloga da konačno će jedinice lokalne samouprave moći naplaćivati naknadu na koncesiju podržat ću prijedlog ovog zakona. Hvala. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Davor Bernardić, izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, evo jedan u nizu zakona koji se usklađuje sa drugim zakonima, međutim ono što treba napomenuti je da smo u ovom Saboru donijeli velik broj zakona pogotovo zbog usklađenja s pravnom stečevinom EU, a da ni sami ne znamo prave istinske posljedice tih zakona. Tako se vrlo često dogodi da su pojedini zakoni usklađeni tek sa dijelom onoga što bi trebali obuhvaćati, a ne sadrže nekakve važne stvari koje smo sami zadali u našim strategijama, ne sadrže neke važne stvari koje EU je sama zadala u svojim direktivama, ne sadrže jedan čitav niz bitnih stvari koje su potrebne za sveobuhvatan pristup i onda upadamo u situaciju da stalno imamo nove izmjene i dopune zakona kako nam se u realnom životu pojavi poneki problem. Jedan od tih zakona zasigurno je i ovaj, a nešto je na tom tragu rekla prvenstveno kolegica Holy koja je pričala o nužnosti ne samo usklađenja sa Zakonom o koncesijama koji je Zakon koji je u Hrvatsku s obzirom na sve potencijale naše zemlje trebao doći i prije od prošle godine, no to je vezano za ono što se zove energetska učinkovitost, odnosno način na koji se energija sustavno i ajmo to tako reći učinkovito troši, jer u svim napucima i svim preporukama i Europske unije kao i direktivama Europske komisija korištenja obnovljivih izvora energije i korištenje tj. Energentska učinkovitost dvije su definitivno najvažnije stvari na koje treba ne samo obratiti računa nego kojih se treba itekako pridržavati. Kada govorimo o distribuciji toplinske energije onda je jasno da je Hrvatska u samoj distribuciji sjetimo se prošle godine imala velikih problema. Imala je velikih problema zbog toga što je nastao spor između Rusije i Ukrajine, no međutim, prvenstveno je imala velikih problema zbog toga što adekvatna reakcija Hrvatske vlade i nadležnih institucija nisu bile onakve kakve su trebale biti, zbog toga je Hrvatsko gospodarstvo u prošloj godini, sjećamo se, o tome govori i Hrvatska udruga poslodavaca i svi oni koji prate kontinuirano ono što kontinuirano ono što se događalo pretrpjelo preko 2 milijarde kuna štete. Ta šteta je ogromna i ta šteta je nedoknadiva i ta šteta ide u prilog tome da je 73 tisuće ljudi prema zbrojivši sa prosincem ostalo bez posla u prošloj godini. Jedan dio tih ljudi je ostao u djelatnostima u proizvodnji koje su direktno otale oštećene u srcu sezone, a vezane su upravo na plin, vezane su za proizvodnju znači kojima je temeljni energent plin. Isto tako, ono što se treba napomenuti mislim da je o tome govorio nešto kolega Maras, a vezano je za način kako se upravlja i distribuira toplinskom energijom najbolje govori primjer i način na kojim se sustavno ili nesustavno upravlja toplinskom energijom. Najbolje govori primjer kupnje skladišta Plinokol, koje je kupljeno za 500 milijuna, ali u tom ugovoru nije stajalo da će unutra biti plin, već je plin se morao naknadno kupiti. Kao da se ne zna da bez plina, da bez plina, bez potiska to skladište samo po sebi ne može funkcionirati. I to je još jedan primjer štetnog ugovora koji bi definitivno trebalo istražiti i to je još jedan primjer kako se neracionalno troše novci Hrvatskih poreznih obveznika. Ono što ovaj Zakon definitivno može omogućiti, može omogućiti jedinicama lokalne samouprave da u svojim sredinama odaberu koncesionare, propisuje neke načine davanja koncesije, ali ono na što bi trebalo definitivno obratiti pažnju u sljedećem razdoblju je da se sve stvari koje sadrže energetska strategija, strategija energetskog razvoja Hrvatske, koji sadrže ne samo Zakone o koncesijama nego i čitav niz drugih zakona koji su naslonjeni na energetsku politiku, a koje je činjenica u ovom trenutku, to se možemo svi složiti, jedna od ja bih to tako mogao reći, najperspektivnijih grana za Hrvatsku ukoliko se to iskoristi, pogotovo ukoliko se iskoriste potencijale koje Hrvatska ima, a to su potencijali obnovljivih izvora energije, s jedne strane. A s druge strane ta energetska politika može biti i najveći uteg za ovu zemlju ukoliko se tome ne pristupi na takav način jer smo sve više energetski uvozni jer će se u sljedećih 7, 8 godina ugasiti preko 3000 megawata snage po elektranama jer taj gubitak nećemo imati kako nadoknaditi, zbog zbog toga što energetska strategija predviđa nove investicije koje su teške i po, ja ću to slobodno reći, negdje na razini 100 milijardi kuna za sljedećih za sljedećih 10-tak godina, jednostavno tog novca za provedbu toga nema. I stoga je izrazito važno da se Hrvatska država fokusira na to kako biti energetski samostalni, kako da u energetski sektor koji može biti kreiran na novim tehnologijama upravo zbog toga što je to trend Europske unije, a pogotovo u sferi obnovljivih izvora energije dodamo novu vrijednost, tu je razvojna tehnologija najskuplja ali je najučinkovitija, tu su početni troškovi, znači sami troškovi kapitala u tim sferama najmanji, mogu sa sobom povući najveći broj stručnjaka koji mogu raditi zajedno na tim projektima, i ono što je definitivno slučaj da energetika je propulzivno područje, pogotovo na ove tehnologije koja nosi novu vrijednost. Evo, slaže se kolega Kunst sa mnom, mislim da sam dobro rekao onda. To je to. Hvala vam lijepo.

koji je svakako u ovo doba i recesije i krize ali i jasno i situacije u kojoj energija postaje na neki način temelj i gospodarskog razvitka i gospodarske konkurentnosti ali na neki način i ekonomske neovisnosti da raspravljamo o ovom Zakonu koji će sigurno doprinijeti kvalitetnijoj regulaciji obavljanja posla distribucije i proizvodnje toplinske energije, ali isto tako sigurno je da će ovaj Zakon doprinijeti i većoj energetskoj učinkovitosti. Ono što se Zakonom regulira to je koncesija za distribuciju toplinske energije, dakle za javne usluge, i isto tako koncesija za izgradnju energetskih objekata za distribuciju toplinske energije. Dakle te se dvije koncesije razdvajaju, za njih se objavljuju zasebni natječaji i upravo s obzirom da su tako stvari postavljene očekujemo da će se na te natječaje javljati oni koji su najkompetentniji obavljati ova dva vrsta posla. Dakle, s jedne izgradnju s druge strane distribuciju. Imali smo ovaj Zakon i na raspravi na sjednici Odbora za gospodarstvo, je bilo postavljeno pitanje oko članka 6. koji se odnosi na članak 13. postojećeg zakona, dakle gdje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u ime jedinice lokalne samouprave daje koncesiju za distribuciju toplinske energije, za obavljanje djelatnosti distribucije toplinske energije koja može sadržavati, e sada je ovdje navedeno uzgredne radove. Pa bi to možda bilo dobro, možda bude kakav podzakonski akt ili nekakvo preciznije, jasnije obrazloženje, dakle pretpostavljamo da se to odnosi na održavanje, da se to odnosi na zamjenu nekakvih starih, istrošenih, pohabanih dijelova, problematičnih dijelova sustava, poboljšanja itd. ali da se jasno ne odnosi na nove investicije, koje su kako vidimo po zakonu i posebno regulirane. Isto tako jedna važna stvar koju smo pitali na sjednici odbora i dobili jasan nedvosmislen odgovor, a to je da ovaj zakon neće proizvesti nove troškove za krajnjega korisnika. Dakle, nama je to iznimno važna informacija, dakle da stupanjem na snagu ovih izmjena i dopuna zakona, da krajnji korisnici neće plaćati na svojim računima nikakve dodatne troškove. Ili će to biti minorno, znači vezano više uz nekakav administrativni dio, što je iznimno važno, s obzirom da su doista naši građani posebno evo početkom ove godine izloženi novim poskupljenjima kada je u pitanju i struja i drugi oblici energije. Također ono što je važno u ovom zakonu, a o čemu su i kolege govorili o nekim pojavama koji su bili na natječaje. Za obavljanje ovog posla se javljaju nekompetentne tvrtke i da onda zapravo s njihovim poslovnim neuspjesima i s njihovim dubiozama i cijeli sustavi ulaze u dubioze i u probleme. Mislim da se to ovim člankom 10. da će se te stvari apsolutno poboljšati i izmijeniti na bolje, gdje imamo u ova dva stavka 1. i 2. dakle u 9, odnosno 10 točaka precizno, jasno i vrlo detaljno razrađene kriterije po kojima će tvrtke moći dobivati posao, odnosno moći dobivati koncesiju za obavljanje. Da li je to podizanje novih investicija ili je u pitanju distribucija toplinske energije. energije. Znači gdje se vrlo jasno propisuje od kvalitete distribucije, prosječni godišnji iznos naknade, ukupna cijena ponude, ponuđeno tehničko dostignuće, estetske funkcionalne ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, upravljanje, nadzor, vođenje pogona i sposobnost za ostvarivanje koncesije. Dakle, jer sigurno je da nakon što prođu ove kriterije natječajne da te tvrtke morat će imati i kadrovski i stručni i tehnološki potencijal da bi mogli obavljati ove poslove. Naime, našao sam neke podatke u literaturi da je prilično velika starost toplana i kotlovnica, dakle negdje preko 20 godina, da je i slaba iskorištenost goriva, negdje oko 70% i su posebno veliki troškovi u onom segmentu održavanja zbog loše izolacije, zbog zastarjelosti uređaja. Dakle, i onaj je dio problem gdje govorimo o energetskoj učinkovitosti, znači gdje imamo nisku razinu svijesti potrošača uopće oko upotrebe energije. Zato mislim da je iznimno važno usvojiti ovaj zakon, da će on doprinijeti boljoj energetskoj učinkovitosti i kvalitetnijoj regulaciji ovih usluga koje se propisuju koncesijom. Hvala lijepa.